. Prelazimo na slijedeću točku: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 564 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Pri utvrđivanju dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Prema članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća sa sjednica odbora primili smo na klupe na sjednici. Želi li predstavnica Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica Tatjana Vučetić. Izvolite tajnice. gospodine potpredsjedniče. Cijenjene zastupnice, cijenjeni zastupnici. Ovim zakonom potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovorenih stranaka, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih kao i postupanje s klasificiranim podacima, sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka, postupanja u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Za potrebe ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom području Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite, kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Dozvolite nekoliko riječi o prijedlogu ovog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. se može reći radi se o standardiziranom bilateralnom ugovoru između dviju država koji regulira pitanja suradnje, razmjene i zaštite povjerljivih informacija i podataka. Potreba za međunarodnom razmjenom podataka ili materijala između dviju država koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti načelno izraz s jedne strane bliskih vanjsko-političkih odnosa između dviju država a s druge strane realna potreba za njihovim uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih osobito sigurnosnih problema koji često svojim razmjerima i kompleksnošću nadilaze okvire nacionalne sigurnosti pojedine države. Vrlo često određene aktivnosti koje su vezane uz krijumčarenje, proliferaciju itd. ne ugrožavaju samo nacionalnu sigurnost nego i regionalnu sigurnost, pa čak imaju i karakter prijetnji za globalnu sigurnost i iz tih razloga normalno je da se procedure, pravilnici standardiziraju ne samo između država nego i na razini Europske unije, NATO-a i drugih organizacija. Sukladno Nacionalnom planu za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu donesen je cjeloviti paket zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti kao što su Zakon o tajnosti podataka, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o sigurnosnim provjerama, uredbe o mjerama informacijske sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosne provjere, Pravilnik o standardima fizičke sigurnosti itd. i na taj način se zakonodavstvo Republike Hrvatske u ovom važnom segmentu usklađuje sa zakonodavnim okvirom Europske unije. Donošenjem navedenih propisa stvoren je pravni temelj te su uspostavljeni strukovni standardi za odgovarajuće cjelovito uređenje zaštite klasificiranih podataka kako na unutarnjem tako i na međunarodnom planu. Sukladno rješenjima i standardima utvrđenim u spomenutim propisima 6. listopada 2009. godine u Zagrebu Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kojim se u odnosima između Republike Hrvatske i Slovačke Republike stvara pravni okvir te uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koja će se odnositi na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje ugovorne stranke sklapaju a koji sadrži ili uključuje klasificirane podatke. Ono što je važno istaknuti je slijedeće da se zaštita klasificiranih podataka ne odnosi isključivo i jedino na vojna i sigurnosna pitanja, ne samo na politička pitanja nego posebno na gospodarske, pravne, znanstvene i tehnološke aspekte bilateralne suradnje i to je itekako važno naglasiti i prepoznati da su određeni gospodarski, znanstveni i tehnološki patenti, tajne, interesi itekako važni za gospodarstvo pojedinih država i da sve države nastoje tom pitanju pokloniti posebnu posebnu pažnju i mislim da upravo ta komponenta zaslužuje da se istakne. Prednosti u gospodarskom, tehnološkom i znanstvenom pogledu stvaraju se ne slučajno nego ogromnim organiziranim naporima vodećih znanstvenih i tehnoloških institucija u svakoj državi, u svakom organiziranom gospodarstvu i zbog toga one poduzimaju sve da bi te svoje interese na odgovarajući način štitile odgovarajućim skupom pravila koji se u ovom slučaju odnosi na uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka koji se razmjenjuju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike. Dakle, radi se o jednom tipskom bilateralnom ugovoru koji je po svojim okvirima, sadržaju i karakteru sličan strukturi čitavog niza multilateralnih okvirnih ugovora i s njima je na odgovarajući način usklađen. Razumljivo zbog svega toga što je rečeno i ovdje napisano treba zaključiti da se ovim prijedlogom zakona treba potvrditi Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. I iz toga razloga klub HDZ-a dat će punu potporu prijedlogu ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Miljenko Dorić dobiva riječ u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Izvolite kolega. potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Klub HNS, HSU podržat će ovaj prijedlog zakona. Kao što smo čuli od kolege Ćosića možda je dobro još jednom podvući da se ovakvi zakoni danas potpisuju bilateralno između gotovo svih zemalja članica Europske unije. Naime, sve je češća razmjena klasificiranih podataka. Ne radi se samo o sigurnosnim pitanjima, danas se radi i o klasificiranim podacima iz područja gospodarstva, iz područja znanstveno-tehnološkog rada, istraživanja, iz razloga vojne sigurnosti i niza drugih. Prema tome, ovakvi sporazumi su apsolutno potrebni i mi se priključujemo onim kolegama koji su već izrazili svoju podršku ovakvom jednom prijedlogu zakona. Ono što je dobro, a to je da je Republike Hrvatska u protekle dvije godine uskladila niz zakona i donijela niz podzakonskih akata iz ovog područja. Naime, o kome govorim odnosi se na Zakon o tajnosti podataka, na Zakon o informacijskoj sigurnosti, na Zakon o sigurnosnim provjerama, na uredbi o mjerama informacijske sigurnosti, na Pravilniku o standardima sigurnosne provjere, Pravilnik o standardima fizičke sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosnih podatka, Pravilnik o standardima organizaciji upravljanja područja sigurnosti informacijskih sustava, kao i Pravilnikom o standardima sigurnosti osobne suradnje. Prema tome, kao što vidite jedan široki krug podzakonskih akata posebno. I dobro je da između Hrvatske i Slovačke sve te elemente uzme u obzir i ugradimo u jedan efikasan sustav bilatelarne suradnje. Ono što bih želio reći da je temeljem svih ovih navedenih zakona i podzakonskih akata potpisan 6. listopada prošle godine u Zagrebu ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovačke. Mi danas taj ugovora ratificiramo. I u njemu može samo kratko navesti da se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, utvrđuju se obveze u poglede nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, dogovoreni su mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, kao i postupci sa tim podacima kada se oni više ne koriste, odnosno način njihovog uništavanja ili vraćanja ako se radi o onim tajnim ili vrlo tajnim podacima. podacima. Ono što nas je jednino malo zasmetalo kada smo analizirali ovaj prijedlog zakona je činjenica da se potkrala jedna gruba očito tehnička greška jer nismo dobili obrazloženje zašto je do toga došlo, očito u u prevođenju pojedinih elemenata, što se jasno ne bi smjelo događati kada su u pitanju međunarodni sporazumi. To su izuzetno značajni dokumenti i mislim da bi svakako ovaj negativan primjer trebao poslužiti da se tako nešto više nikada ne dogodi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Iscrpili smo prijave klubova. Imamo za pojedinačnu raspravu, prijavljen je uvaženi kolega Ivo Grbić. Izvolite kolega. početku svoga izlaganja želim istaknuti da podržavam Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Temeljem nacionalnog plana za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu, tijekom 2007. i 2008. godine donijet je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za uspostavljena strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnom razmjenom podataka koju su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednom od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjskopolitičkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnih i usklađenim djelovanjem na rješavanjem suvremenih poglavito sigurnosnih problema koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisanim dana 6. listopada 2009. godine u Zagrebu uspostavljen je pravni temelj za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka, bilo da se to radi o utvrđivanju isto znači stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka ili o određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora, mehanizama prijenosa i postupanja s klasificiranim podacima, uređenja načina posjeta i sastanaka stručnjaka te postupanja u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Obzirom da su nakon potpisivanja ugovora u tekstu izvornika na hrvatskom jeziku uočene određene tehničke pogreške u odnosu na tekstove izvornika na slovačkom i engleskom jeziku diplomatskim putem u smislu članka 79. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora postignut je dogovor o ispravci pogrešaka u tekstu ugovora kako je potpisano u izvorniku te se u ovom konačnom prijedlogu zakona objavljuje ispravljeni tekst ugovora na hrvatskom jeziku. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovore čime se iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana ovim ugovorom, podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Hvala lijepo. Ovime smo i iscrpili sve prijave za raspravu. Stoga ja zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti, a s time smo ispunili planirane uvjete za današnji rad pa ćemo za danas i završiti. Sutra nastavljamo uobičajeno u 9,30 opet malo po točkama gore dolje. Prva točka će biti Imenovanje sudaca porotnika Vrhovnog suda, to je točka 20, a onda druga točka će biti Prijedlog zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe, to je točka 12, pa onda dalje će se dogovarati. Evo hvala vam lijepo i prijatno.